Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i tri člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije. Predlagatelj Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Koji je predložio ovaj akt na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Prijedlog akta primili ste poštom. Predsjednik odbora Nenad Stazić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora pokrenulo je postupak za imenovanje članova Nadzornog odbora HRT-a te objavio natječaj za izbor članova Nadzornog odbora HRT-a. Na svojoj 32. sjednici odbor je razmotrio pristigle kandidature, te sve one koje su pristigle u roku i koje su ispunjavale uvjete propisane zakonom proslijedio klubovima zastupnika na usuglašavanje. Kako nije došlo do usuglašavanja klubova zastupnika Odbor za informiranje, informatizaciju i medije većinom glasova na svojoj 33. sjednici na prijedlog klubova saborske većine odlučio predložiti Hrvatskom saboru imenovanje Silvije Luks Kalođera za predsjednicu Nadzornog odbora HRT-a, te za članove Nadzornog odbora HRT-a Željka Čagalja i doktora Antu Žigmana.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Kao što je to uvodno u ime odbora rekao kolega Stazić

uvodi se i novina dakle Nadzorni odbor od 5 članova, 4 sukladno zakonu potvrdit ćemo mi ovdje u Hrvatskom saboru, a 5. člana nadzornog odbora na prijedlog zaposlenika HRT-a. Ono na što želim Ono na što želim skrenuti pozornost to je da će članovi nadzornog odbora voditi skrb prije svega o financijskom poslovanju HRT-e na što se i proteklih godina, a eto i prošle godine prilikom donošenja zakona ukazivalo često da HRT-a osim što nije dovoljno ispunjavala svoju javnu funkciju, nije dovoljno transparentno ili na nezadovoljavajući način vodila i iskazivala svoje financijsko poslovanje. Članovi nadzornog odbora imenuju se na 4 godine i mislim da je procedura za koju smo se odlučili dakle da se to obavi preko Odbora za informatizaciju i medije ispravna. Bilo je i drugih zamisli ali evo na kraju smo se usuglasili i svi klubovi da procedura bude ovakva. Mislim da ne treba duljiti. Jednako tako čuli smo da se Hrvatskom saboru predlaže i imenovanje Sivije Luks Kalođera za predsjednicu Nadzornog odbora HRT-a i već navedena tri člana uz nju za članove nadzornog odbora. Klub HDZ-a podržat će ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Moram nažalost ispraviti navod, naprosto nije točno da su se klubovi usuglasili. Nije došlo do usuglašavanja. Tri člana nadzornog odbora biraju se na prijedlog parlamentarne većine i jedan član na prijedlog parlamentarne manjine. Hvala vam Usvajajući novi Zakon o HRT-u Hrvatski sabor kao osnivač HRT-a preuzeo je na sebe veliki dio bremena odgovornosti za pokušaj sanacije stanja na javnoj javnoj radijsko-televizijskoj kući odnosno servisu kojega ne samo mi nego i veliki dio javnosti drži iznimnim, rekao bih nacionalnim blagom jer se radi o javnom informativnom servisu čija je uloga u mnogim segmentima još uvijek nezamijenjena. Promjena čitavog niza rješenja u zakonu kojim se definira način rada HRT-a jednako tako i upravljanje njome kao sustavom, ali isto tako i nadziranje programa koji će biti definiran na temelju ugovora između HRT-a i Vlade RH ubuduće na godišnjoj razini,

i to na više polja i iz više rakursa gledajući. Prije svega HRT-a kao poslovni sustav prolazi tešku krizu, financijsku neizvjesnost, gubitke, prolazi krizu koja je natjerala privremeno ravnateljstvo naravno ne samo kriza, nego i Vlada, da poduzme vrlo radikalne mjere pod egidom štednje racionalizacije poslovnog sustava kojeg čini 3,5 tisuća ljudi. Upozoravao sam da je to prilika koju neki nedobronamjerni neće propustiti da se sa Hrvatske radiotelevizije potjeraju neki od najkreativnijih ljudi samo zbog toga jer su posve nerazumljivo, nelogično po 10, 12 ili više godina držani u statusu vanjskih suradnika iako su pokraj nekoliko stotina onih koji su stalno, a koji ne rade već godinama ništa zapravo i srce i mozak velikog dijela programa odnosno motori velikog broja emisija i produkcija i na radiju i na televiziji. Gotovo preko noći nekoliko stotina honoraraca Hrvatske radiotelevizije od kojih nijedan nije lezilebovao, nijedan nije ljenčario nego je krvavo zarađivao svoju kunu, kunu, ostali su bez mjesta, bez stola, bez redakcije i potjerani na cestu bez ikakve mogućnosti da pređu portu HRT-a, dok su oni koji su davnih dana zaposleni na Hrvatskoj radioteleviziji vijest da će ubuduće morati raditi dočekali s indignacijom i velikim iznenađenjem. Čuli smo privremenog glavnog ravnatelja koji reče da propisi nisu dozvoljavali da ih se riješi. To je što bi moji Dalmatinci rekli dobra skuža, ako ne znate što želite ili što bi bilo još gore, ako znadete što želite, ali to nećete javno reći. Međuljudski odnosi na Hrvatskoj radioteleviziji izrazito su poremećeni upravo zbog toga što je prostor dobio jedan izvjestan broj ljudi koji su došli po političkoj liniji i uglavnom ne rade ili do sada nisu radili, a što su prostor i utjecaj izgubili oni koji su bili dobri radnici. Međuljudski odnosi su naravno narušeni i zbog sve češćih pojava cenzure na Hrvatskoj radioteleviziji gdje se zapravo guši kreativna sposobnost, odnosno kreativnost većega dijela vrlo odgovornih ljudi na čijem obrazu kreativnosti pa i do do sada pokazanim rezultatima se temeljila kvaliteta programa, a često i gledanost. Kad smo već kod gledanosti, takav oblik pritiska na produkciju na televiziji svakako je imao odraza i u smanjenju gledanosti čitavog niza emisija pa rekao bih i programa, čitavih programa. S druge strane, ukinute su gotovo sve relevantne političke emisije na Hrvatskoj radioteleviziji, ona postaje bljutava kao stiropor. Više nema sadržaja, više nema prostora za sukobljavanje mišljenja, više prostora u kojemu bi se u kritičkom diskursu pronalazila nova vrijednost i promovirale nove ideje. Može li Hrvatska radiotelevizija u takvim okolnostima funkcionirati i dalje, svakako da ne. I zato je promjena čitavoga niza standarda u funkcioniranju Hrvatske radiotelevizije novim zakonom bila nužna. Uvođenje Nadzornoga odbora kao novoga instituta, kao nove instance koja sudjeluje u upravljanju resursima kojima raspolaže Hrvatska radiotelevizija, novoga instituta kojemu je zadaća da nadzire način na koji radi Ravnateljstvo Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije, način na koji Ravnateljstvo upravlja javnim sredstvima povjerenim Hrvatskoj televiziji, način na koji upravlja ljudskim resursima jedna je od najvažnijih promjena u Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji. Imamo sjajnu priliku shvatiti da je Nadzorni odbor jedna od onih poluga preko koje će osnivač Hrvatske radiotelevizije ostvariti izravno javni interes i to na način da spriječi odlijevanje javnoga novca, netransparentno trošenje, trošenje u maniri lošega gospodara odnosno loše upravljanje. Dakle, interes je Hrvatskoga sabora da u Nadzorni odbor izabere oni koji su doista dorasli toj zadaći jer Nadzorni odbor po prvi puta zapravo ulazi ulazi u strukturu upravljanja Hrvatske radiotelevizije kao posve novo tijelo i nije svejedno i ne može biti svejedno tko sjedi u Nadzornom odboru, a osobito tko ga vodi jer će sutra poslovodstvo toga sustava od 3500 ljudi ili koliko ih već sutra bude, dolaziti pred Nadzorni odbor sa planovima razvoja, sa programskim i poslovnim planovima, sa planovima nabave, s bilancama, s izvješćima. Ako ljudi koji budu sjedili u Nadzornom odboru ne budu u stanju ne samo čitati i razumjeti te dokumente nego ako među njima ne bude i onih koji su u stanju procjenjivati sadržaj, kvalitetu onoga o čemu se izvješćuje ili namjere onoga što se planira onda Nadzorni odbor neće moći odraditi onu ulogu koju mu namjenjuje zakon, odnosno Hrvatski sabor kao osnivač. Jasno je, posve je jasno da Nadzorni odbor nije i ne može biti mjesto u kojemu će sjediti samo financijski i ekonomski stručnjaci. Nadzorni odbor mora biti multidisciplinarno tijelo u kojemu će sjediti ljudi koji će razumjeti i struku, ali koji će prije svega biti bliski s temom upravljanja i s temom upravljanja ne samo ljudskim resursima već i javnim sredstvima, odnosno sredstvima koja su povjerena Hrvatskoj radioteleviziji u obavljanju javnoga Zato dobro je da u Nadzorni odbor Hrvatski sabor imenuje ljude različitih profila i različitih struka, baš onako kako je zakon i propisao, da neki od njih moraju imati stanovito respektabilno respektabilno iskustvo i u medijima i u gospodarstvu odnosno u financijama kao takvim. pred nama je prijedlog koji ne iskorištava šansu koju smo pružili novim zakonom i to u onom elementu koji se zove imenovanje predsjednika Nadzornoga odbora. Imali smo sjajnu priliku, prije svega vladajuća većina jer nju to ide, ona je ta koja predlaže tri člana Nadzornog odbora, među njima i predsjednika.

da je u toj borbi protiv korupcije i protiv lošega gospodarenja javnih sredstvima i javnim novcem spremna podići letvicu standarda i tražiti i više nego što je to propisano upravo zbog toga da bi ponijela svoj dio odgovornosti i da bi ponijela ulogu koju sama sebi namjenjuje ovoga časa u borbi protiv ekonomskih poteškoća, u borbi protiv korupcije, u borbi protiv lošega gospodarenja javnim sredstvima. Je li to HDZ iskoristio? Na žalost nije. Prijedlog da predsjednica Nadzornoga odbora bude gospođa Silvija Luks ide ispod tog standarda. Žao mi je. Ja ne kanim govoriti o gospođi Luks iz ni jednog rakursa, osobito ne procjenjivati njenu stručnost u poslu kojim se bavila čitav život jer je ona sve samo ne nepoznata osoba. Ona je u svome poslu prilično bila istaknuta i sumnjam da bi se moglo reći za većinu ljudi u Hrvatskoj da ne znaju o njoj ništa, odnosno da ne mogu procjenjivati dosege njenog profesionalnog novinarskog rada. To možda možemo reći za mlađe ljudi koji nisu pratili što je ona radila proteklih desetljeća ali mi nešto stariji znademo vrlo dobro tko kako je u tom smislu i u tom okviru profesionalnog djelovanja funkcionirao pa i gospođa Silvija Luks koja je imala tu prigodu, pa rekao bih i privilegiju da se bavila tom vrstom novinarstva prije svega televizijskog koja je vrlo vidljiva. Međutim, ovdje se radi o tome da vođenje nadzornoga odbora jest odgovorna zadaća u kojoj je poznavanje nekih elementarnih ekonomskih zakonitosti upravljanja sustavima, upravljanja ljudskim resursima elementarna stvar. Predsjednica Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije ili predsjednik moraju biti osobe koji znaju čitati poslovne dokumente, bilance, prijedloge poslovanja, planova poslovanja i izvješće. Nisam sigurna da smo pogodili, nisam siguran da smo bili na visini zadatka. Žao mi je što HDZ i stranke koje ga u ovome Saboru podržavaju nisu smogle snage da taj kriterij podignu, očuvaju i da garantiraju da će u sljedećemu razdoblju na koje se imenuju članovi Nadzornoga odbora i predsjednica Nadzornoga odbora dići se standardi i zahtjevi i naprosto zaoštriti javni javni zahtjev za višom kvalitetom, za višom razinom kontrole i kvalitetnijim i boljim upravljanjem javnim sredstvima koja su na raspolaganju Hrvatskoj radioteleviziji. Imali smo priliku, imali ste priliku. Propuštate je i nama u klubu HNS-a, HSU-a je zbog toga žao jer se ova prilika ne ukazuje svaki dan. Zato ćemo kod glasovanja o ovome prijedlogu biti suzdržani. Hvala lijepo. Hvala. Tri ispravka. Prvi gospođa zastupnica Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Beus izrekao je nekoliko netočnih navoda ili mogla bih čak reći uvreda. Dakle, bez obzira o kojem je mediju riječ mislim da je nedopustivo govoriti da televizija postaje bljuvotina. U ovom slučaju referirao se na Hrvatsku radioteleviziju. Ja smatram da je riječ o kreativnoj industriji i bez obzira što ta kreativna industrija u ovom slučaju javna televizija podnosi izvješće Hrvatskom saboru i što prima potporu ona ne smije biti ograničena u svojoj samostalnosti i neovisnosti. Jednako tako ispravit ću vaš netočan navod. Ne znam zašto se toliko bavite HDZ-om. HDZ ne vodi računa o javnom novcu, ide ispod standarda rekli ste govoreći o izboru odnosno prijedlogu gospođe Silvije Luks Kalođera za predsjednicu Nadzornog odbora. Ja ću vas podsjetiti samo na dio članka zakona koji govori o članovima Nadzornog odbora gdje stoji da pri čemu dva člana Nadzornog odbora moraju imati najmanje po 10 godina radnog iskustva iz područja financija, a jedan član Nadzornog odbora najmanje 10 godina radnog iskustva iz područja djelatnosti pružanja medijskih usluga, televizije i radija. Dakle, kolega Beus iz ovoga je sve razvidno. Mislim da ste vrlo dobro upućeni, pa smatram da je ovo bilo pomalo namjerno. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Pa kolega Beus je u svom izlaganju izrekao niz netočnih navoda. Kolega danas govorite što zapravo nije točno kako neki od kandidata da li za člana ili za predsjednicu koju je predložila parlamentarna parlamentarna većina nemaju kvalifikacije za to. Imali ste rok od 15 dana za usuglašavanje. Niste se osvrnuli ni jednom jedinom rečenicom na predložene kandidate. Prema tome, nemojte, danas iznosite netočne tvrdnje. Ne zaboravite da su ovi članovi izabrani i to smo utvrdili i na odboru sukladno zakonu, da sva tri člana koje je predložila parlamentarna većina, jednako tako članovi i predsjednica ispunjavaju u potpunosti zakonske uvjete. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih isto ispravila netočan navod, jedan od, a to je da je Hrvatska televizija bljuvotina,

bljutava. Ja smatram da nije. To je Hrvatska radiotelevizija, a bila bi takva i bljuvotina bi bila kad bismo slušali na njoj izraz lezi, lebovao. Oprostite, ja sam završila i Petu gimnaziju i fakultet i magistrirala. Ovakve izraze ne znam, pa bih lijepo molila da zastupnik upotrebljava izraze koji nešto znače. A drugo vas lijepo molim, on možda zna što to znači, ali evo nek' objasni, a drugo je da Vlada ne vodi računa i brigu o javnim financijama. Vodi, vodi samo vi niste bili tu i niste digli ruku za Zakon o fiskalnoj odgovornosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite.

Dakle, Nadzorni odbor na HRT-u je novum. Uveden je u ovom zakonu koji je usvojen, izrađen u jednoj usudio bih se reći poželjnoj proceduri izrade zakona. O njemu je provedena jedna široka javna rasprava, u koju su se mogli uključiti svi zainteresirani. Već kod usvajanja ovog zakona, ja sam s ove govornice izrazio zahvalnost, potporu, podršku, pohvalu Ministarstvu kulture i bivšem ministru Biškupiću, to činim i sada, jer je to jedan rijedak primjer kako bi se zakoni uopće u Hrvatskoj trebali donositi. U širokoj javnoj raspravi, gdje svi zainteresirani imaju pravo iznijeti svoj stav, ali ne samo da ga imaju pravo iznijeti, nego su mnogi stavovi, mnogi prijedlozi u toj javnoj raspravi bili uvaženi i uključeni u zakon. On je doživio znatne izmjene između prvog i drugog čitanja, i na koncu je bio usvojen voljom većine klubova, ako ne i svih klubova u ovom Saboru. Ja, ni klub SDP-a ne sumnjamo unaprijed u sposobnosti i čast bilo kojeg predloženog člana ovog nadzornog odbora. Ocjenjivat ćemo ih naknadno, prema njihovu radu. Nadam se da su svi svjesni svoje velike odgovornosti. Zadaća im neće biti samo kontrola poslovanja HRT-a, koje do sada nije bilo kroz ovakvo jedno tijelo, i dobro je da se ono uvodi. Jedna od njihovih najvažnijih zadaća bit će sudjelovanje, zajedno sa članovima Programskog vijeća u izboru nove uprave. Dobro je zakonsko rješenje da će oni, zajedno sa Programskim vijećem kao zajedničko tijelo za tu prigodu, morati morati dvotrećinskom većinom izabrati novog glavnog ravnatelja. To tjera na konsenzus, i to je dobro rješenje. Time je izbjegnuta velika opasnost etatizacije HRT-a, koja je postojala između prvog i drugog čitanja zakona. Na njima je dakle odgovornost da između onih koji se jave na natječaj, izaberu najsposobnijeg čovjeka oko kojeg će se moći usuglasiti svi dvotrećinskom većinom, najsposobniju osobu da vodi ovu veliku i važnu ustanovu. Na Hrvatskoj radioteleviziji danas djeluje privremena uprava, koja također ima svoju veliku odgovornost. Ona mora donijeti statut kojim će se urediti ustroj HRT-a, jer on ovim zakonom nije ustanovljen, to je važna, komplicirana zadaća, i o njoj ovisi i budućnost HRT-a. I ono mora pripremiti privremeni ugovor s Vladom. Važnost toga privremenog ugovora je tolika da nemam dovoljno velikih riječi da ju opišem. Kroz taj ugovor definirat će se javne funkcije, javne obaveze HRT-a, dakle oni programi, one emisije, možda ne baš pojedinačno do emisije, ali oni sadržaji koji se smiju financirati javnim novcem. O kvaliteti tog ugovora ovisi i kvaliteta programa. To je zadaća ove privremene uprave. Moram reći da je ta privremena uprava radila, pa još uvijek radi u teškim uvjetima. Prijetilo se, prije godinu i pol dana smanjenjem pristojbe, takav prijedlog zakona je i došao u Sabor, pa je poslije povučen, što bi značilo baciti HRT na koljena u financijskom smislu, učiniti ga zavisnim od proračuna, od Vlade, a time i poslušnim, jer onaj koji mora kucati na Vladina vrata da bi dobio novac za isplatu plaća svojim djelatnicima taj nije neovisan, niti može biti neovisan. Nema programske neovisnosti bez financijske neovisnosti, to je posve jasno. Ta pogibelj je na svu sreću izbjegnuta. Ta privremena uprava bila je konstantno izložena i jednoj jednoj drugoj prijetnji, a to je naplati PDV-a za pristojbu iz nekih davnih Pašalićevih vremena. Prijetnja je jednako tako opasna, ako bi se taj PDV naplatio HRT bi bio financijski slomljen, dogodio bi se isti scenarij. To je ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska i koja po Zakonu o ustanovama odgovara za financijsko stanje te ustanove. Znači ukoliko dođe do financijskog sloma Vlada mora iz proračunskih sredstava održati HRT. Vlada bi to nesumnjivo i učinila, ne bi dopustila da HRT ode u stečaj, ali bi to stvorilo programsku ovisnost o Vladi. I ta prijetnja nije ostvarena na sreću, ali je kao prijetnja neprestano visila u zraku. Ona je bila podignut mač koji se može spustiti svakog trenutka, onda kada to premijer ili premijerka nakon njega odluči. U takvim uvjetima nije lako voditi kuću, jer to stvara jedan konstantan pritisak. Pod pritiskom dogodili su se i programske promjene. Ukidaju se neke emisije, "Latinica" koja ima dugogodišnju tradiciju i koja je postala brend HRT-a, preko noći, a da nije, da nije osmišljena neka nova emisija, sličnoga tipa. Ta "Latinica" ne samo da je bila brend, ona je otvarala, ona je jedina emisija na HRT-u bila koja je otvarala neke teme koje se nisu otvarale u drugim emisijama. I zbog toga je njezino ukidanje, znači smanjenje javnog prostora ili slobodnog govora u javnome servisu. Ukinuta je emisija "Otvoreno", a o tome evo jučer čitam na portalima piše i jedan europski parlamentarac, u privremenom …/Ne razumije se./… HRT-a, i kaže da politički pritisak HDZ-a i Vlade na HRT mora prestati jer će u suprotnom to biti zapreka za ulazak Hrvatske u To jučer piše jedan parlamentarac. Ja ne znam kolika je moć toga parlamentarca, koliko on izražava stavove Europske unije, Europske Komisije, da li je to jedna individualna akcija, ili on predstavlja jedan stav Europljana prema HRT-u. Ne znam. Vidjet ćemo to idućih dana. Evo već jučer sam dobio puno zahtjeva da o tome održimo sjednicu i Odbora za medije, da tu temu raspravimo. Pričekat ću, neću žuriti, pričekat ću da vidimo kako će se ta stvar razvijati, ali ju svakako ne možemo gurati pod tepih, ne možemo se igrati ptice noja. SDP ima povjerenje u ovo privremeno ravnateljstvo i daje mu punu podršku da ove poslove o kojima sam govorio, a to je izrada statuta i privremenog ugovora, obavi na najbolji mogući način i odgovorno. Ima povjerenje da će to privremeno ravnateljstvo i privremeni ravnatelj uspjeti voditi kuću do izbora nove uprave. SDP ima povjerenje i u nova tijela. Nadzorni odbor koji ćemo izglasati ovoga tjedna, Programsko vijeće koje ćemo izglasati kad se provede procedura. Pristiglo je 40 kandidatura, uputili smo ih u klubove, pozivamo klubove na odgovornost jer je to jedna strašno važna zadaća. Nije nevažno tko će biti izbran u to tijelo. Ne može se u tom pogledu strančariti, ali strančariti nema ni smisla zbog toga što nijedna stranka ne može postići dvotrećinsku većinu po ovakvom ustroju zakona. Prema tome je besmisleno tamo stavljati neke ljude koji će biti samo i isključivo poslušni stranci jer oni i tako neće moći izvršiti nalog stranke, neće imati dovoljnu većinu. Prema tome odgovornost je klubova da formiranjem toga tijela izaberemo najbolje od ovih 40 koji su se javili. Najbolje i najodgovornije. I u toj vjeri da je zakon dobar, u toj vjeri da će ljudi koje biramo danas u nadzorni odbor i koje ćemo sutra izabrati u Programsko vijeće u toj vjeri, u toj dobroj vjeri SDP će glasati za predložene kandidate. Hvala vam. Hvala. 3 ispravka. Prvi, gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Pa netočan je navod u jednom dijelu gdje je rekao kolega Stazić da prijetnje HDZ-a Vlade mora prestati prema HRT-u. Ja moram reći kolega Stazić … /Upadica se Gledajte kolega Stazić je čisto dobro počeo govoriti i to je sve ok što je dosada rekao, čak mi se i sviđalo. Ali onda opet taj valjda višak energije i manjak kontrole nad njom faktički izađe na vidjelo. Pa gledajte kolega Stazić, ni u kom slučaju nikakva prijetnja HDZ-a nije. Niti je HDZ ukinuo Otvoreno, niti je HDZ ukinuo Latinicu na što ste vi ovdje rekli, ali je činjenica da upravo je dobrim dijelom kočio rad Programskog vijeća koje itekakvu ulogu ima u realizaciji programa HRT-a. Povreda Poslovnika. Zastupnik Nenad Stazić. Prema tome što ima gospodin Kunst ispravljati moj navod ako je on citat nekog drugog navoda. Neka ispravlja europarlamentarca eno mu na Indexu pa nek mu piše. Gospodin Kunst je na poseban način ispravljao vaš navod jer se taj znameniti i vrlo uvaženi parlamentarac pozivao

on gleda, on prati Latinicu, on prati Otvoreno, on prati Poslovni klub. Taj uvaženi europarlamentarac je jako u funkciji određene politike za zatvaranje Poglavlja 23. Jako uvaženi, da. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja ću ispraviti riječi hrvatskog parlamentarca kolege Stazića koji je rekao da je bio očit politički pritisak HDZ-a. Kolega Staziću i onda na kraju sami sebe demantirate pa pozivate da se svi lijepo složimo kao što smo se složili na kraju oko konačnog Zakona o HRT-u. Dakle, pitam ja pa zar je zakon rađen s namjerom da HRT bude nešto drugo, a ne stabilna kuća s učinkovitim menadžmentom, a to eto zakon kao što znate je predložila Vlada, koalicijska Vlada na čelu sa HDZ-om i u potpunosti da bude spremna upravo ta javna Hrvatska radiotelevizija za djelovanje u uvjetima članstva Hrvatske u EU. Tako da ne znam isto tako i ovaj europarlamentarac on vjerojatno stalno prati što se zbiva na HRT-u. A jednako tako rekli ste da će doći do smanjenja javnog prostora što nije točno jer otvaraju se još 2 kanala pa se javni prostor povećava, a nikako ne bih rekla da se smanjuje. Hvala lijepo. Ako ima puno povjerenje u ravnateljstvo, a ravnateljstvo se nije žalilo SDP-u na pritisak nekih političkih stranaka konkretno HDZ-a, što je netočno, jer HDZ ne vrši na nikoga pritisak, a ovo je jedan vrlo moderan zakon kojega je predložila Vlada i donijelo ovo tijelo ovdje, zakon koji će, jedan od modernijih u Europi zasigurno što je i kolega Stazić isto spomenuo, koji će sigurno pridonijeti i razvoju, daljnjem razvoju HRT-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Započela bih zapravo ovu kratku raspravu kratkim osvrtom na odluku Vlade RH donesenu na zatvorenoj sjednici prošloga tjedna, a priopćenu javnosti putem Ureda za odnose s javnošću. Dakle, u tom priopćenju stoji da Vlada nije prihvatila dodatak Programu restrukturiranja HRT-a, a također bih podsjetila da je to zapravo druga odbijenica takvom programu koju je aktualno ravnateljstvo dobilo jer je u studenome Vlada također na zatvorenoj sjednici odbila Plan restrukturiranja HRT-a. Doduše nismo doznali što bi to Vlada zapravo, što bi to Vlado zadovoljilo, odnosno što bi ona željela da HRT napravi, odnosno privremeno ravnateljstvo jer u pisanom odgovoru koji sam na svoje pitanje upravo o tom problemu dobila od predsjednice Vlade 12. siječnja ove godine stoji kako je Plan restrukturiranja zapravo dokument koji nije dostupan javnosti jer je to radni dokument koji će biti dakle dostupan nakon usvajanja, a kako vidimo on se očito neće usvojiti pa će javnost zapravo ostati uskraćena za informaciju o tome što se događa se događa na HRT-u u smislu restrukturiranja i reorganizacije. S druge strane ova dakle druga odbijenica koju je dobilo privremeno ravnateljstvo zapravo govori i o tome da mu je možda bolje da se više ne trudi jer očito nije u stanju napraviti potrebne rezove, odnosno ono što Vlada od njega traži. Ja ne znam kakvi su to rezovi i što to Vlada od njega traži jer mi je ta informacija uskraćena ali u svakom slučaju plediram da se zakon što prije u punom smislu započne provoditi i ovo je danas na neki način dobar korak naprijed. Dobro je da smo danas već u prilici raspravljati o nadzornom odboru HRT-a jer je to korak prema ustroju HRT-a u skladu sa novim Zakonom da se na neki način okonča ova nesigurnost, ponajviše zaposlenih na Hrvatskoj radioteleviziji jer se oni zapravo nalaze u stanju jedne latentne borbe, odnosno bojazni za svoja radna mjesta i da bi se s druge strane napokon moglo početi razgovarati s odgovornim ljudima, s mandatom koji je verificiran i ono što HRT treba u idućem razdoblju učiniti. Ja bih se svakako kratko osvrnula koje Hrvatska radiotelevizija kao javna televizija ali i komercijalne televizije u Hrvatskoj ali i ostali subjekti koji obavljaju audiovizualne djelatnosti imaju u smislu i zvanja za audiovizualne djelatnosti, odnosno u proračun Hrvatskoj audiovizualnog centra. U odgovoru na pitanje koje sam također prošle godine u studenom postavila Ministarstvu kulture, o tome koliko i koji subjekti uplaćuju u Hrvatski audiovizualni centar, znači podupiru audiovizualne djelatnosti, posebno Hrvatski film, dakle stoji da zapravo HRT u jednom dijelu ispunjava te obveze, dok komercijalne televizije s nacionalnom koncesijom znači RTL, Nova tv, pa i neki drugi obveznici, mene je zanimao Hrvatski telekom, dakle, ne poštuju Zakon o audiovizualnim djelatnostima i ne uplaćuju zakonom određene iznose i zakonom propisane iznose za potporu Hrvatskom filmu. Prema informacijama koje je dostavilo Ministarstvo, HRT je za 2009. godinu uplatio 12 milijuna kuna što nije ni izbliza ono što bi HRT trebao i morao izdvajati ali u HABS-u su zadovoljni time jer bolje išta nego ništa, dok druge televizije i Hrvatski telekom spomenuti i dalje odbijaju uplatiti Zakonom propisane iznose u Hrvatski audiovizualni centar i time doista nanose izravnu štetu Hrvatskom filmu i kulturi, i još jednom s ovoga mjesta apeliram kao što su to učinili prošloga tjedna i Hrvatski filmaši na predstavljanju nacionalnog programa audiovizualnih djelatnosti u Hrvatskoj gospodarskoj komori da se ta praksa konačno dokine i da se nađe načina da se najodgovorniji ljudi iz svijeta medija konačno privedu u smislu da konačno ispunjavanju svoje obveze.HRT je naravno središnji partner Hrvatskom audiovizualnom centru u ostvarivanju osnovnih javnih potreba u filmskoj i televizijskoj proizvodnji, on je nenadomjestiv, on ima središnju ulogu i kao što stoji u spomenutom nacionalnom programu, HAVS od HRT-a godišnje očekuje 20 milijuna eura izravnih ulaganja u dramski, dokumentarni i program za djecu i mlade i možda nije nevažno ovdje reći kako je HRT posljednji televizijski film snimio 2006. godine, posljednju mini seriju 2008. godine, što znači da nova uprava, čiji sastavni dio i nadzorni odbor treba svakako poraditi na ispunjavanju članka 9. stavka 5. Zakona o HRT-u koji propisuje da je HRT dužan njegovati, poticati, proizvoditi, razvijati ili suproizvoditi različite oblike domaćeg audio i audiovizualnog te multimedijalnog stvaralaštva koji pridonose razvoju hrvatske kulture, umjetnosti i zabave. Također širiti znanje o audiovizualnoj kulturi i baštini i pridonositi međunarodnom predstavljanju Hrvatskog kulturnog identiteta, kao proizvoditi i objavljivati programe igranih, dokumentarnih, animiranih i srodnih audiovizualnih dijela, te poticati razvoj sektora nezavisne produkcije audio i video sadržaja. Dakle, nadzorni odbor, i njegova uloga dakle je izuzetno važna i u ovom smislu i zbog toga nam ne smije biti svejedno tko sjedi u nadzornom odboru i tko sjedi u Programskom vijeću. Naime, u članku 16. Zakona o HRT-u stoji da se odgovornost HRT-a javnosti kao i utjecaj javnosti na njegovo djelovanje ostvaruje osobito radom nadzornog odbora HRT-a koji nadzorom osigurava upravljanje sredstvima za rad HRT-a s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Zato je vrlo važno koga ćemo imenovati u nadzorni odbor jer oni ima ovlasti u dijelu upravljanja sredstvima ali i mnoge druge. Od odluka zajedno s Vijećem, o upravi, donošenja Statuta, programa rada, financijskog plana, ugovora između HRT-a i Vlade itd. U tom smislu bih samo na kraju upozorila kako nisam sigurna da svi članovi nadzornog odbora budućega imaju potrebna znanja, ali u to ne bih previše ulazila. Želim vjerovati da će usprkos različitim prirodama od kojih su neke i konfliktne, kao što je to pokazala povijest, da će uspjeti naći zajednički jezik i da će usprkos svim razlikama raditi u zajedničkom cilju kako bi HRT bio doista javna televizija kojom se možemo ponositi i kako se ne bi spomenuti zastupnici iz Hrvatskog parlamenta i neki drugi osjećali pozvanima govoriti i komentirati rad i program HRT-a jer to je sramota ne samo za HRT nego i za ovu državu. Boris KUnst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegica je na početku svog izlaganja rekla da se uopće ne zna što se zbiva i kako ide restrukturiranje na HRT-u, što je netočno. Vlasnik sve zna, a ja vjerujem da bi vi trebali znati kao zastupnica da Hrvatska radiotelevizija jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu na koje vi možete reagirati kako hoćete i znate iz njega se sve vidi. Tako da je to potpuno netočna tvrdnja. A drugo, dapače i ja pozdravljam što upravo Hrvatska radiotelevizija radi da upravo te honorarce koji su dobili otkaz, raskinuli ugovore vraća natrag na posao, normalno prema nekoj stručnosti i prema znanju i sposobnosti. Evo drago mi je da smo se svi složili da je novi Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji dobar, kao prvo uz puno pohvala prije svega nositeljima iz Ministarstva kulture i svima onima koji su sudjelovali na Okruglim stolovima i svima nama koji smo se suglasili i predlagali i izglasali taj Zakon. Tu nije ništa sporno. Što je u tom Zakonu novo, novo je prije svega nadzorni odbor. Nadzorni odbor itekako će promijeniti sve ono što se događa na Hrvatskoj radioteleviziji jer najveći problem je bio oko financija. Ranija uprava, a i i to traje već niz godina, ipak je financijama raspolagala izuzetno loše, tamo su bili lobiji koji su gurali privatne produkcije, često vlastite privatne produkcije, tamo su se stvarali klanovi, tamo je bila poprilična borba tko će više novca dobiti, u cijeloj toj priči, a zapravo gubili su svi, gubili su gledatelji, gubili su svi oni koji sigurno Hrvatskoj radioteleviziji žele dobro i koja nije svoju javnu funkciju obavljala onako kako je trebala. Jasno da restrukturirati jednu ovako veliku firmu nije jednostavno i tu itekako treba dobro razmisliti što u ovim uvjetima dakle, što sa ovim silnim gubicima gubicima HRT-a. i upravo uvjeti, ponavljam uvjeti za nadzorni odbor bili su da budu dva financijska stručnjaka, preko 10 godina staža koji će itekako voditi brigu o upravljanju velikim novcem, konačno samo od pretplate je preko milijardu kuna, od svih onih koji plaćaju tu naknadu HRT-u za gledanje novac koji je ogroman. Međutim, slušam malo svoje prethodnike koji tu i tamo nešto pohvale, ali osjeća se pritajena prijetnja. Zašto prijetnja? E ako ne bude onako kako mi budemo htjeli, imamo mi još uvijek otvoreno poglavlje 23 pa ćemo angažirati dragog nam britanskog europarlementarca koji će vam zaprijetiti prstom. Jer vjerojatno ako mi gledamo BBC on za uzvrat gleda HRT i sve zna što se ovdje događa. A u Hrvatskoj je uvijek bilo ljudi koji su otkucavali okolo stranim gazdama da bi zaprijetili svojim ljudima koji su na vlasti. Prema tome, to jako zgodno funkcionira. Jasno tu se uključuje i amnesty i sl. ali malo treba obratiti pozornost na ono što je rekla Doris Pak koja je to nazvala sramotnim miješanjem, dakle ponovnim miješanjem i ponovnim stvaranjem nekakvog tutora izvan Hrvatske koji će disciplinirati hrvatsku političku scenu. Dakle, pritajena prijetnja mogla se čuti od kolege Busa i Stazića ovdje, samo ako išta pokušate biti će ovo. Što znači pokušati? Imali smo zakon Imali smo zakon koji je funkcionirao složen za vrijeme SDP-a funkcionirao onako kako je SDP to priželjkivao i to je trajalo ne predugo. Trajalo je toliko koliko su bili odabrani članovi programskog vijeća unutra, a kada su se počeli mijenjati to je prestalo funkcionirati. I na kraju zadnjih godina SDP blokira rad programskog vijeća ne želeći izabrati zamjenske članove, istovremeno svi oni koji su bili bili izabrani od SDP-a predloženi od SDP-a dali su ostavke i priča završava upravo sa privremenom upravom, ravnateljstvom za koju najedanput danas čujem pohvale, jako zgodno. Dakle, do sada nisam čuo bilo je sve zlo, ovo privremeno ravnateljstvo trebalo ga je maknuti, smijeniti sve skupa. Danas evo sve najbolje o privremenom ravnateljstvu, pa zapravo ne znam što se događa. A istovremeno zamjerka da se ukidaju neke emisije. Ako govorimo o programu svašta možemo svi reći. Naime, svatko može biti selektor nogometne, rukometne reprezentacije i televizije i sl. dakle svatko ima svoje objektivno ili manje objektivno, a više subjektivno gledalište. To se slažem. Ali da za svaku emisiju za koju nam se čini dobra, moramo plakati jel postoji, ne postoji, da li je neka preživjela, nadživjela vrijeme koje sad. zamjera što je ukinuto Otvoreno jer on je bio tamo bar dva puta tjedno, redoviti gost tamo. Imao je prilike pričati sve što je htio, tako da je zapravo Otvoreno više bilo posvećeno ne njemu nego bilo kom drugom ne samo iz sabora političaru, nego bilo kojem političaru. Dobro. Činjenica je više nema moje slike na televizije pa sam nesretan, ja to objektivno mogu shvatiti. To je to. Ali je činjenica da je stvarno i ajde emisija Otvoreno Otvoreno naporna i dosadna. Svaki dan isto. Nema toliko tema koliko televizija može otvoriti i tih tema da se vrte po jedan sat. Pad gledanosti isto tako bio je velik. A mislim da u ovoj utakmici koju smo i namijenili HRT-i u skupljanju plaćenih minuta EPP-a dakle ovih propagandnih poruka, da će se morati malo potruditi i napraviti nešto više. Jer činjenica je da HRT-i da je veliki pad gledanosti bio informativnog programa, što eto ajde objektivno treba gledati i druge da vidimo što drugi kažu. Isto tako niz godina je bio u vrijeme kada se na televiziji najviše novaca kada je odlazio po nekakvim privatnim kanalima, da su bile zapostavljene emisije iz kulture, iz tradicija hrvatskog naroda i jasno i svih ostalih koji žive na ovim područjima. Dakle, nije bilo ne znam ni folklora, ni zabave, gotovo ničega, bilo je samo ajde rasprava svih mogućih duela koje kakovih jasno sa predviđenim gostima, predviđenim analitičarima. Ista imena pojavljivala su se onda, a nažalost pojavljuju se i danas, slušamo i na radiju i na televiziji svaki dan isti ljudi komentiraju na isti način iste priče. Dakle, televizija se mora potruditi radio se mora potruditi da nešto tu promjeni, da uključi veći broj ljudi, veći broj mišljenja. Konačno i ako se javljaju slušatelji na kraju nekakve kontakt emisije opet su isti ljudi. Dakle, tu treba bitnih pomaka napraviti, a prije svega kontrolirati opet govorim financije. Te ogromne financije dovele su do toga da su zapravo lobiji otpuštali s televizije otjerali su sve one koji su kreativni, koji mogu napraviti sami, a kupovali su kupovali su iz vanjske, bratske, prijateljske, vlastite produkcije skupe emisije koje su koštale sve one koji su plaćali. Tih ne znam 60, 80 kuna danas nekakve pretplate, a za uzvrat su dobivali vrlo, vrlo malo. Dakle, možemo se složiti da treba vjerovati u sve one koje ćemo predložiti ovdje i odabrati da će odabrati upravo kvalitetnu upravu i da neće kao što je zamišljeno 2003. godine da će to biti stranačka televizija, da će da će obavljati sve ono što mora HRT-i radi i da u cijeloj priči će biti prije svega dobar, dobar nadzor financija, jer cijeli problem televizije je upravo taj. A politika je zapravo samo

Kolega Markovinoviću ja ne znam da li u ovom trenutku da ste vi govorili je ovu sjednicu prenosila HRT i ne znam gledaju li taj prijenos europski parlamentarci, ali sam siguran da ju gledaju članovi diplomatskih predstavništva u RH i da o tome izvješću svoje Vlade. A te Vlade onda to prosljeđuju svojim članovima Europskog parlamenta, predstavnicima tih zemalja u Europskom parlamentu. I ti ljudi morat će ostati zbunjeni nakon ovog vašeg govora. Hrvatska se trudi što prije postati članica Europske unije, dakle steći pravo da i sama šalje svoje predstavnike u Europski parlament. Možda ćete vi sutra predstavljati Hrvatsku u Europskom parlamentu. Ja ne bih volio da se u parlamentu bilo koje europske zemlje o vama kao predstavniku Hrvatske u Europskom parlamentu govori na način na koji ste vi sada govorili u jednom europskom parlamentarcu. Ja bih to smatrao uvredom za Hrvatsku i uvredom za vas kao našeg predstavnika u Europskom parlamentu. Prema tome, ja se nadam da ovaj vaš govor neće doći do predstavnika Europe jer bi ih on morao zabrinuti više nego ponašanje HRT-a. U HRT-u ipak ne rade izabrani predstavnici naroda i građana, a vi to ovdje jeste. Pa ako vi koji predstavljate građane na ovaj način govorite o Europskom parlamentu i europskim parlamentarcima ja sam zabrinut za naš put u Europu. Pa evo zahvaljujem kolegi Staziću, upravo to sam htio i čuti. Dakle, prijetnje koje su bile malo zamotane u celofan u njegovoj raspravi sad su konačno bile javne jer upravi vi kolega Staziću i vama slični još neke udruge cijelo vrijeme tužakate okolo i tražite valjda da budete postavljeni za nadzor Hrvatskoj televiziji, hrvatskim političarima, dakle da budete valjda bič božji u Hrvatskoj politici. Pa mi smo parlamentarna zemlja, ovdje su izabrani, evo zastupnice i zastupnici su izabrani na izborima koji mogu valjda upravljati vlastitom državom. I opet spominjete netko to gleda, netko to prati, dobit ćemo packe. Zašto, ja ne vidim zašto. Opet tražimo stranog tutora nekog koji će nam reći no, no, znate ti si pogriješio, e a sad Markovinović je pogriješio ali Stazić je bezgrešan, njega ćemo valjda dizati mi, pomoći ćemo mu sa strane da bude velim nadzor svemu onom što se u Hrvatskoj događa i što vi zapravo pokušavate biti. Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Markovinoviću, ja se u potpunosti slažem s vašim izlaganjem, ali imam potrebu još nešto reći. Čini mi se da su svi prethodni govornici i to mi nije jasno zašto, danas ovdje govorili o svemu drugom više nego o samim članovima koje predlažemo za Nadzorni odbor HRT-a. Moram priznati da evo na neki način to ne mogu razumjeti zato što smo svi nakon donošenja zakona govorili o tome kako nam je u interesu da što prije imenujemo Nadzorni odbor, da što prije imenujemo članove Programskoga vijeća i da konačno Hrvatska radiotelevizija počne funkcionirati na najbolji mogući način sukladno novom zakonu. čini mi se da danas neki izražavaju sumnju uopće u vjerodostojnost ovih ljudi, neki se nadaju da će oni možda eto raditi svoj posao i dobro i o svemu drugom govore više nego o samim njima. Mislim da je potrebno da ljudima damo prigodu da ljudi počnu što prije najkvalitetnije moguće obavljati svoj posao i evo na neki način mišljenja sam da bi bilo već konačno vrijeme da se prestanemo baviti svim tim prošlim prošlim i nesuglasicama između parlamentarne većine i parlamentarne manjine za koji mi se čini da evo oporbeni zastupnici govore uvijek onda kad nemaju što reći, u ovom slučaju o predloženim kandidatima. Hvala. Odgovor na repliku. političkom profilom ili ogovaranjima ili žutim tiskom o svakom čovjeku koji je predložen za bilo koju funkciju. Bilo bi stvarno korektno i dobro reći, govorim što su zapravo trebali kolege iz oporbe reći, e sad ovaj kandidat ima, ne može ovo, ne vjerujem da će to biti tako nego govoriti općenito, prije svega o programu, o programu, e sad skinuta je ova emisija, e sad ako vi koji dolazite novi ne stavite tu emisiju nazad onda ćemo opet nazvati neki telefon tamo u svijetu, u Europi pa ćete onda vidjeti. Pa Pa ne možemo na taj način, dakle biramo po zakonu kojeg smo svi pohvalili, kojeg smo donijeli, biramo Nadzorni odbor, ovih dana birat ćemo i Programsko vijeće koje čim prije zajedno s Nadzornim odborom treba izabrati upravu. Ne može privremeni upravitelj napraviti čuda tamo, ne može jer nema tu snagu, jer svi gledaju danas je, sutra nije tamo. A tamo treba snažna uprava koja će raščistiti situaciju na Hrvatskoj radioteleviziji na taj način da će se ići i na kvalitet, ali i na uštedu, jer Hrvatskoj radioteleviziji to treba prije svega. Ima nezadovoljstva, imate slučajeva da recimo ako predloži se netko za vođenje Dnevnika da se organizira štrajk ostalih voditelja. Pa gdje tog ima, gdje tog ima, samo zato jer se čini da nekakav objektivni tamo komentar jednostavno ne odgovara ukusu ne znam kog tamo. To treba stvarno čim prije riješiti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospodin zastupnik Petar Selem, replika. Gospodine potpredsjedniče, samo želim dopuniti što je rekao kolega Markovinović maloprije, a to je urušavanje kulturnih sadržaja na Hrvatskoj radioteleviziji i nadu da će nova uprava koja će sad biti izabrana zaustaviti to urušavanje i dapače, uraditi nešto da se ti kulturni sadržaji u Hrvatsku radioteleviziju vrate. Ja ću navest samo tri primjera. Ozbiljna glazba koja je nekad bila jedan od bitnih činjenica kvalitete Hrvatske radiotelevizije gurnut je u kasne noćne termine. Vi možete gledat emisiju ozbiljne glazbe, snimku nekog koncerta i opere ako patite od besanice, ako ih možete izdržati do ponoći, 1, 2, 3 sata onda to možete gledati. Drugo, odustalo potpuno od jednog medija o kojem je Hrvatska, nekad Zagrebačka radiotelevizija bila poznata, a to su radio drame, TV drame. TV drame se više zapravo uopće ne snimaju. Postoje doduše TV serije koje su ustvari filmovi koji se snime u koprodukciji s televizijom i onda se oblikuju kao serija tri, četiri, pet nastavaka, međutim to nije onaj medij po kojem je Hrvatska /Zagrebačka) televizija bila poznata, a to je čista originalna tv drama. I kao treće, snimanje kazališnih predstava. Prije Hrvatska televizija i zagrebačka televizija snimajući predstave i predstavljajući čitavoj Hrvatskoj i šire ono što se stvara u hrvatskom kazalištu stvara istovremeno jedan dragocjeni fundus za povijest hrvatskog kazališta. Dakle, visoko kvalitetne snimke. Čini mi se da ova tri primjera govore da se zaista nova uprava treba obvezati da će vratiti dignitet kulturi na Hrvatskoj radioteleviziji

Sad su u trendu turske serije. Dobro, u redu. Komercijalne televizije na svoj način žele zaraditi novac, nek' rade što hoće. Ali da u udarnom terminu tamo negdje odmah poslije ručka i za vrijeme ručka se pokazuje jeftina meksička serija na prvog programu Hrvatske radiotelevizije mislim da je to ispod svih nivoa, a emisije, kvalitetne emisije da se prikazuju ili u ranim satima negdje ujutro, ne znam rano u subotu ili nedjelju ili navečer kasno kad nitko ne gleda. E to je ono što na Hrvatskoj radioteleviziji ne bi smjelo biti. Normalno tradiciju koju je Hrvatska radiotelevizija imala da ipak promovira kulturu, da promovira i duh konačno ovog naroda i ove zemlje. Mislim da se to mora nastaviti, a jeftine stvari ipak nek' prepusti drugima koji zarađuju na jedan drugi način, koji nemaju osigurana sredstva, za ta osigurana sredstva i mora ići upravo taj ugovor o kojem pričamo, ugovor između Hrvatske radiotelevizije ili Vlade Republike Hrvatske na koji način Hrvatska radiotelevizija će morati predložiti i za taj kvalitet će dobiti novac. A da ne bude kao do sada da zapravo svi plaćaju, a tamo se radi tko što hoće, a najviše sebi u korist. U 10,41 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospođa zastupnica, potpredsjednica Doma Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Jako je zanimljivo danas slušati ovu raspravu, a vezanu uz konačne odluke koju mi moramo donijeti o tome tko će sjediti u Nadzornom odboru HRT-a i nadzirati poslovanje. Ali čini mi se puno toga šire od od samog onog uskog poslovanja na Hrvatskoj radioteleviziji ili donositi još značajnije odluke. Zanimljivo je slušati ovu raspravu zato što je jako, jako šarolika i pokazuje u stvari više jedan pokušaj da se politički promoviraju neki stavovi ili neki pojedinci, a manje da se govori o suštini točke dnevnog reda na što je malo prije ukazala kolegica. Ali mislim da to nije problem u stvari. Jedna takva široka rasprava ovim povodom nije loša. Otvara još neka pitanja o kojima mislim da se treba raspraviti i da treba donijeti konsenzus kako bi ostvarili ono što čini mi se svi želimo i zagovaramo na različiti način služeći se različitim metodama, pa i različitim raspravama. Tako danas smo slušali recimo dvije vrlo utemeljene rasprave zastupnika Selema ili zastupnice Leaković koji su ljudi od struke i iskustva u svojim područjima koje je vezano uz Hrvatsku radioteleviziju kao medij koji su govorili vrlo objektivno, vrlo utemeljeno, možda neprimjereno ili ne usko vezano uz ovu točku. Ali Ali doista na mjestu. Istovremeno imali smo prilike slušati i rasprave po kojima bih ja zaključila da dobar dio naših kolega misli da bi u stvari njihova prava zadaća ili najbolje da bi obavljali tu zadaću kad bi bili urednici na Hrvatskoj radioteleviziji, jer oni znaju u kojem terminu šta treba ići, da li je nešto potrebno ili nije potrebno. U stvari se bave ne čak poslom Programskog vijeća, nego novinarskim, uredničkim poslom, autorskim poslom. I doista mi je čudno zbog čega su se, zbog čega se bave ovim političkim poslom, zbog čega ta sva svoja znanja, spoznaje i iskustva nisu stavili u funkciju jačanja Hrvatske radiotelevizije. Naravno da ovdje ima malo cinizma u ovoj mojoj raspravi, ali bez zlih namjera. Ja naime spadam, kolegice i kolege, u one zastupnike koja je uvijek bez obzira na zakonsko rješenje, bez obzira na političko okruženje, političko vrijeme i političku vlast držala da je Hrvatska radiotelevizija još uvijek najbolja televizija u Hrvatskoj, pa čak i u cijeloj regiji. I sve moje rasprave, svi moji napori, sve moje sudjelovanje u donošenju različitih zakonskih rješenja kroz ovaj period bili su usmjereni tome da održimo tu kvalitetu, odnosno da je jačamo u trenucima kad je postalo evidentno da pod pritiskom komercijalnih televizija i pod različitim drugim pritiscima profita, politike, politikanstva ta Hrvatska radiotelevizija gubi na svojoj kvaliteti i prestaje ili postaje sve manje javni servis koji treba promicati javne sadržaje od nacionalnog, ali ne samo nacionalnog nego u najširem smislu i javnog interesa, obrazovnog, kulturnog i svih ostalih. pada na koljena pred Bogom koji se zove profit, koji se zove gledanost, koji se zove marketing, koji se zove novac. Sto puta smo ovdje ponovili da je uvjet postojanja javne televizije sigurno i stabilno financiranje neovisno o bilo kakvim ovim utjecajima sa strane, a to je naša dužnost da takvu odluku donesemo i čini mi se da smo tu konačno postigli konsenzus iako je bilo različitih povuci potegni kroz prethodna razdoblja. Možemo se složiti ili ne složiti o nekakvim minutažama itd. Ali u svakom slučaju stabilno financiranje i drugo je neovisnost, profesionalna neovisnost svih onih koji na televiziji rade i koji trebaju odgovarati. I po meni imamo recimo nultu poziciju dobro ostvarenu sa dobrim zakonom po kojoj bi profesionalizam na Hrvatskoj radioteleviziji trebao pokazati koliko je dostojan riječi profesionalizam jer i tamo ima i ovakvih i onakvih profesionalaca i najveći dio vremena se troši u raspravama tko je veći profesionalac, tko je veći desničar ili ljevičar umjesto da i ljevičari i desničari u tim medijima rade svoj posao. Drugi dio priče o kojem ćemo mi danas ovdje odlučivati odnosi se na biranje tijela koje će nadzirati i upravljati sa strane tom televizijom, i koja će ne zaboravite imati ključnu i presudnu ulogu u biranju ravnateljstva, onih koji su najdirektnije odgovorni za ono što smo kroz zakon postavili kao uvjet i ravnateljstvu i profesionalcima, odnosno urednicima i novinarima i svim ostalim stručnim suradnicima na Hrvatskoj radioteleviziji. Bilo je ovdje govora o tome, odnosno povela se odmah na početku jedna polemika koja je ustvari mene i potakla da se javim za ovu raspravu, oko toga da što sad ima tu netko stavljati neke prigovore na pojedince koji su danas ovdje kandidirani, i bit će vjerojatno izabrani u nadzorni odbor, kad je tu sve po zakonu. Ja mislim da je to jedan nakaradan stav, jer ako je sve po zakonu, ako netko ispunjava uvjete po zakonu, ne znači da je on i najbolja ili adekvatna osoba i da će najbolje obavljati onaj posao za koji se kandidira. Svaki od tih pojedinaca ima svoje reference, javne reference, koje mi ovdje moramo procijeniti i procijeniti da li je netko doista najbolji i najadekvatniji za taj posao koji ga radi. Ja se ovdje danas ne želim upuštati u raspravu o pojedinačnim referencama i iznositi svoje mišljenje i kvalificirati to, ja sam to uradila kroz prijedlog oporbene manjine, koja po zakonu ima pravo upravo zbog uravnoteženja utjecaja na ta važna tijela i na odluke koje će oni sutra donositi, ja sam se opredijelila i spremna sam zajedno sa mojim kolegama preuzeti odgovornost za kasniji rad kandidata ili kandidati, kandidata koje smo mi podržali, koje smo mi predložili i znamo zašto mislimo da bi baš bili dobri za rad u tom tijelu. Pokrivati se zakonom i izabrati možda za neke druge poslove sjajne ljude, ali za ovaj posao krive ljude, što će pokazati vrijeme da li je to tako, nije dobro. sve što se radi po zakonu dobro, onda danas ne bi imali čitav niz razočaranih, obespravljenih ljudi bez posla, kao posljedica nekakve privatizacije koja se radila po zakonu, i tad je sve bilo po zakonu. I oni brojni stanovi iz kvote bivše JNA, a kasnije Ministarstva obrane su isto tako dijeljeni i prodavani po zakonu. Sjetite se toga i probajte prihvatiti da nije naša odgovornost ovdje birati samo po zakonu, nego birati ljude koji će biti u stanju odraditi taj posao. Ja doista mislim i ne želim a priori bilo kome osporavati kvalificiranost da to radi. Zadržat ću svoje mišljenje o pojedincima koji će danas biti izabrani za sebe, ali zato upozoravam na javnu odgovornost svih nas koji smo ovdje predlagali, za svakog pojedinca da li smo predlagali čovjeka s iskustvom, čovjeka koji će biti u stanju na pravi način uravnoteživati različite interese koji se sijeku i koji će se sjeći na tom javnom mediju, utjecajnom mediju, kad govorimo o politici i našim interesima da budemo zastupljeni u tom mediju, nego o različitim drugim područjima u kulturi, u obrazovanju, u znanosti, jer i tamo postoji konkurencija, i tamo se, upravo u tim javnim medijima prelamaju ti različiti interesi i netko misli da treba više glazbe, netko misli da treba više drame, netko, uvijek će biti povuci potegni, ali ako javna televizija postane, prestane biti ono što je bila, onda ćemo svi za to biti odgovorni, zajedno sa onim profesionalcima tamo ili manje profesionalcima, a neće nam pomoći to što ćemo se pokrivati samim zakonom. Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa. Pa kolegice Antunović, nitko se ovdje, barem od nas zastupnika parlamentarne većine ne pokriva zakonom. Kada smo o tome govorili da je procedura sukladna zakonu, mislim da o tome imamo pravo govoriti. Pritom nismo imali razloga sumnjati niti da kandidat kojeg ste vi predložili neće korektno i pošteno obavljati svoj posao, a budite sigurni da ne sumnjamo ni u kandidate koje smo predložili mi. Hvala vam lijepa. Dakle nije točno da se pokrivamo zakonom. Hvala. I replika, gospodin zastupnik Božo Biškupić. **Biškupić, Božo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa eto kolegica Antunović se složila naravno sa kolegicom Lukačić da je ovo riječ o nadzornom odboru i i opet se nije govorilo o nadzornom odgovoru, o poslovanju, onome što je u ulozi nadzornog odbora, nego se uglavnom najviše ipak svi nekako srećemo u ono područje programskog vijeća na neki način. Možda je to dobro. što sam posebno htio spomenuti, kolegica Antunović je zapravo govorila kritički, o šarolikosti izričaja u ovom Domu, a ja mislim da je to karakteristika ovog Doma zapravo da taj izričaj eto bude takav, da je on demokratski, da je on vrlo širok. Mislim da u tom slučaju, kad kolega Markovinović to naziva pritiskom, onda je to dio njegovog izričaja i normalno da je to potpuno u redu. Prema tome o tome ne bi trebalo na taj način kritički progovarati. **Šeks, Pa kolega Biškupić me nije baš do kraja shvatio. Naprotiv ja mislim da je dobro da imamo šarolikost i u takvim tijelima, jer je i naše građanstvo šaroliko. Ja ne mislim da mi trebamo stvarati nekakvu elitističku televiziju, javnu televiziju, ja mislim da na našoj javnoj televiziji treba biti mjesta i za najprosječniju sapunicu, jer je takvo naše gledateljstvo i svatko mora dobiti ponešto od onog što ga zanima. Ali nisam ja govorila o tome, ja sam govorila o tome da nije svatko tko zadovoljava zakonske kriterije pravi odabir za neko mjesto, i da nije dobro da se pravimo da to ne znamo, da se nemamo pravo pozivati samo na zakon i zakonske kriterije, nego da moramo birati cjelovite ljude, ljude sa pozitivnim referencama. Nisam ulazila u raspravu o tome tko ima kakve reference, namjerno sam se suzdržala, nego sam upozorila na odgovornost svih nas u toj priči, jer ne zaboravite ovo je puno manje važna odluka, puno važniju odluku donosit će upravo ti članovi nadzornog odbora kad budu birali ravnateljstvo, kad budu birali glavnog ravnatelja, ljude koji će operativno morati izvršavati sve zadaće koje su toj radioteleviziji dane zakonom.